Филип Попов; - министър Асена Сербезова на въпроси от народните представители: Антон Тонев; Благовест Белев; Галина Георгиева; Деница Симеонова; Димитър Недялков; Димитър Ташев; Иван Манев; Илин Димитров; Инна Иванова; Йордан Терзийски; Йорданка Костадинова; Калин Иванов; Калоян Икономов; Константин Бачийски; Милен Матеев; Милко Пенев; Петър Миланов; Рена Стефанова, Снежана Апостолова; Стоил Стоилов; Стоян Георгиев; Христо Симеонов; на два въпроса от народния представител Ивайло Мирчев; на два въпроса от народните представители Искра Михайлова и Цончо Ганев; на въпрос от народния представител Мая Димитрова; на въпрос от народния представител Стефан Апостолов; - министър Атанас Атанасов на въпрос от народния представител Елена Гунчева; Елена Гунчева; - министър Бойко Рашков на питане от народния представител Елена Гунчева; на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев; и Георги Ганев; - заместник министър-председателя и министър на околната среда и водите Борислав Сандов на два въпроса от народния представител Деница Симеонова; - министър Георги Гьоков на въпрос от народния представител Деница Сачева;

Пламен Абровски; - заместник министър-председателя Калина Константинова на два въпроса от народните представители Благовест Кирилов и Инна Иванова;

към редовния парламентарен контрол. Първо заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите ще отговаря на въпрос от народните представители Ирена Димова и Кирил Ананиев относно необходимост от разработване от страна на Министерството на финансите на механизъм относно прилагането на чл. 84, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република 2022 г., включително по отношение на процедурата по изготвяне на тристранни споразумения и реда за тяхното съгласуване от страна на министъра на финансите. Заповядайте, господин Ананиев.

С чл. 84, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е предвидена възможност размерът на наложените финансови корекции на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, да бъде намален с 80 на сто еднократно чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.

но към момента все още не е предоставен механизъм под формата на насоки, указания и/или методология от страна на Министерството на финансите бюджет на Република България за 2022 г., включително по отношение на процедурата по изготвяне на тристранни споразумения и реда на тяхното съгласуване от страна на Министерството на финансите. С оглед на горепосоченото към момента управляващите органи на програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство не разполагат с механизъм за прилагане на чл. 84, ал. 3 от Закона за Държавния бюджет за 2022 г. и респективно общините бенефициенти не могат да се възползват от възможностите, предоставени им съгласно горепосочената В тази връзка, господин Министър, Ви молим в качеството Ви на орган, отговорен за ръководството, координацията и контрола на осъществяването на държавната политика в областта на публичните финанси, и орган,

за това какви действия са предприети за разработване и предоставяне на управляващите органи на оперативните програми и общините на механизъм за прилагане на чл. 84, ал. 3 от Закона за Държавния бюджет на Република България

България за 2022 г. в текущата редакция, която съществува в Закона за бюджета, беше предложен от народни представители и беше подкрепен на второ гласуване в Бюджетната комисия. За съжаление, действащият текст е неприложим в текущата му редакция и има нужда от допълнително прецизиране. С тази цел сега в актуализацията на бюджета ще внесем редакция в текста. Причината защо в текущата редакция е неприложим е, че разпоредбата не е съобразена с механизма на извършване на финансови корекции, който е в Закона за управление на средствата от Европейските структурни фондове. Освен това така формулиран, този законов текст поставя под въпрос съответствие с правото на Европейския съюз, установяващо схеми за контрол и управление на оперативните програми, което е задължение на всяка държава членка, която трябва да предотвратява, открива и коригира нередностите, както и задължение на държавата членка да възстанови неправомерно платените суми заедно с лихвите за просрочени плащания. Доколкото хипотезата на чл. 84, ал. 3 установява намаляване на всички наложени финансови корекции за нередности, но единствено по отношение на общини – бенефициенти по програми, а не и другите бенефициенти,

може да се направи извод, че всички останали бенефициенти с наложени финансови корекции по програми, съфинансирани от същите фондове, са поставени в неравностойно положение, по-неблагоприятно. Ето защо с въведеното правило в чл. 84 хипотетично се поставя и въпрос спазени ли са правилата на Европейския съюз и на националното законодателство за предоставяне на държавна помощ, когато един бенефициент се ползва с предимство пред останалите бенефициенти. Неясен е и въпросът относно лихвите, които в периода на съгласуване и обмен на информация при сключване на тристранни споразумения не спират да се начисляват, както и че такава възможност е изключена, когато задължението е предадено за събиране в Националната агенция за приходите. На следващо място, посочвайки управляващия орган в самия текст на програмата като страна по тристранното споразумение, не е съобразено, че с нормативен акт част от управляващите органи или функции на управляващи органи може да са делегирани на различен държавен орган, например Държавен фонд „Земеделие“, което усложнява процедурата при изготвяне и съгласуване на тристранни споразумения. По тази причина ще предложим редакция на текста, която да може да постигне целите, след което ще бъдат дадени съответните указания. Уважаеми господин Министър, разбирам мотивите, които Вие изложихте от трибуната, за това, че текстът действително има някои затруднения, които пречат да се прилага пряко. Аз поемам ангажимент и ако нямате нищо против, между първо и второ четене, ако Вие самите не внесете такова предложение, в Бюджетната комисия да седнем с експертите от Бюджетната комисия и от Министерството на финансите, за да го направим наистина работещ. Идеята е да продължи практиката до 2021 г. и ако текстът до 2021 г. се окаже, че е работещ и не е необходимо да се променя нищо друго, просто ще върнем текста от 2021 г.

Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите към вицепремиера Гроздан Караджов. Първият въпрос е от народните представители Павлин Кръстев, Байрам Байрам и Адлен Шевкед относно ремонта на републикански път III-86-53,

Благодаря, господин Председател. Господин Вицепремиер и министър на регионалното развитие, това са поредица от въпроси, които ще продължаваме да Ви задаваме, защото в последните години тези пътни участъци и цели пътища са неглижирани от Министерството. Конкретният въпрос, който Ви задаваме днес, уважаеми господин Министър, е, че въпреки многобройните писма, които са изпратени до Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно пътно управление на област Кърджали,

Следва да подчертаем, че този път е транспортна връзка между област Кърджали и област Пловдив. В участък км 4+200 до км 4+500 има пропадане

за придвижването на моторни превозни средства по този път, защото едната лента от този участък на пътя е затворена повече от пет години поради свлачищни процеси. Затварянето на този участък доведе до невъзможност за използването му както от жителите на община Черноочене, така и от жителите на съседни общини и от област Кърджали. Към настоящия момент този участък е само обезопасен, като все още не са започнати да се извършват никакви укрепителни или строително-монтажни дейности. Вследствие на това сме направили, пак подчертавам, запитвания до администрацията на АПИ и Областно пътно управление... …които, разбира се, не се ангажираха с отговор и в какъв срок ще бъдат предприети тези възстановителни дейности. Затова нашият въпрос към Вас е кога ще бъдат предприети предприети тези необходими действия от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно управление – Кърджали, по укрепването на пътя и неговото отваряне за последващото му използване в състояние със стандартните изисквания за републикански път,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

господин Кръстев! Вашият въпрос относно състоянието на републикански път II-58 в частта Конуш – Черноочене, оттам Комунига – Тополово – Асеновград в участъка при км 4+415 наистина е засегнат от дестабилизационни процеси, в резултат на което дясното платно за движение е компрометирано. За възстановяване на технико-експлоатационното състояние на участъка през 2019 г. е разработен технологичен проект, който предвижда и списък от възстановителни мероприятия, които трябва да се проведат на пътя. Предвид задълбочаването на деформациите по пътното платно към момента е необходимо да се извърши един нов оглед и да се изготви цялостен проект за укрепване на този участък от пътя. Ето защо е необходимо да се изработи един технически проект, който да допълни вече разработения технологичен проект. За тази цел предстои АПИ да обявят тази година обществена поръчка за избор на изпълнители на проучвателно-проектантските работи, а веднага след като бъде изготвен техническият проект – на строителството и на строителния надзор. надзор. Усилията на Агенция „Пътна инфраструктура“ са чрез укрепване на този дестабилизационен процес да се гарантира безопасното и най-вече комфортно преминаване през участъка на път II-58. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Господин Министър, сам разбирате, че не сме удовлетворени от отговора на нашия въпрос. Имайте предвид, че

тъй като при нас има свлачищни райони, които са доста на брой и са отдавна фиксирани и познати както на АПИ, така и на Областното пътно управление. Следващата седмица ще Ви зададем въпрос за участък в община Джебел. Същият проблем стои в община Кърджали, където свлачищният процес е по пътя Кърджали – Ардино – Смолян в частта село Кобиляне. Това, че в момента Вие споменахте, че има някакъв проект, най-вероятно, тъй като се забавя във времето процесът за възстановяване, тези проекти вече не са актуални. На нас ни е ясно, но все повече забавянето на процеса води все повече повече до усложняване на обстановката и това е предпоставка не само за пътнотранспортни произшествия, тук рискуваме живот, и то много животи, и мисля, че до края на тази година би следвало приоритет на Вашето министерство да бъдат именно тези участъци от републиканската пътна мрежа,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

в Кърджалийско. Но малките населени места и пътищата между тях според мен са били неглижирани доста дълго време. В тази година това, което можем да направим за по-сериозните проблеми, а именно свлачищните процеси, които протичат и отнасят част от платното или някъде цялото платно, засягат част от платното или цялото платно, са да започнем веднага обществена поръчка за проектиране. Забавяне не мога да го нарека. Може би Ви се иска още тази година да го укрепим, но ще нарушим сериозно Закона за обществените поръчки, ако просто изпратим фирма изпълнител да прави стоманобетонови укрепвания, анкери или пилоти, зависи какво предпочетат конструкторите, ако просто си изберем една фирма отнякъде и я поставим да го изпълни. Затова, първо, трябва... Съжалявам, такъв е законът. Виждам Вашия жест, че Ви се иска да стане веднага, и между другото, оценявам положително Вашата настойчивост да питате за този тип пътища. Тя насочва нашето внимание и определено постига целта си. Затова и през тази година за този път ще бъде обявена поръчката, вероятно през следващия месец ще бъде обявена поръчката за цялостно проектиране на съоръжение, най-често това е укрепително съоръжение, което след това да може върху него да стъпим, за да направим новия път с плоскост на платното, каквато задоволява нормалната скорост, за която той е проектиран, а не сега временната, която е поставена и ограничена с цел да може все пак да се движи по него някакъв трафик. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС Следващият въпрос е от народния представител Димитър Ангелов Иванов относно ремонт на републикански път I-7 от село Окоп до град Елхово. Заповядайте

град Елхово. През 2021 г. беше извършено проектиране и задание за ремонта на тази така тежка отсечка на международен път, свързващ граничен пункт Лесово с международен трафик

Вашите планове за тази година отсечката от село Окоп до град Елхово беше в приоритетните задания, но сега в последните Ви приоритети виждаме, че отсечката е извадена от приоритетите, а са заложени други две отсечки, касаещи същия републикански път – от село Веселиново до село Окоп, и от град Елхово до граничния пункт Лесово, която отсечка няма абсолютно никакви необходимости от ремонт, най-вероятно и Вие сте подведен. Въпросът ми е: и след протестната декларация, приета от Общинския съвет – Елхово, миналата седмица, и след проведената среща с жителите на село Окоп и кмета на село Окоп ще бъде ли извършен ремонтът на тази отсечка, в какви срокове и възможно ли е искането на жителите на село Окоп за поставяне на 80 метра шумопреградна стена да бъде изпълнено. Надявам се да получим удовлетворяващ отговор от Вас. Благодаря Ви.

Лесово – границата с Турция през територията на област Ямбол е с дължина 89,361 км, като чрез него се осъществява връзката между Румъния – България – Турция през ГКПП Лесово – Хамзабейли. Бих искал да допълня, че се наблюдава сериозно завишаване на трафика изцяло от от Турция през България – транзитен трафик, като част от трафика, който е в северна посока, започва активно да се отклонява от страна на Турция към ГКПП Лесово и там, включително и самият ГКПП, ще претърпи сериозно уширение точно поради тази причина. Пътят от наша страна е силно неподготвен, без необходимите технически проекти за основен ремонт, през тази година сме възложили много сериозно да бъде ремонтиран по текущ ремонт, тъй като има много сериозни проблеми. По специално този участък между село Окоп и град Елхово с дължина 24,5 км е в незадоволително, бих казал, средно незадоволително експлоатационно състояние. Налични са множество пропадания, дълбоки коловози, единични дупки и надлъжни и напречни пукнатини. пукнатини. Ограничителните системи за пътища не отговарят на съвременните изисквания, тоест това са стари мантинели отпреди много години, които отдавна не са по европейския стандарт. Слабата основа и изключително интензивният транзитен тежкотоварен трафик продължават да влошават състоянието на пътя и застрашават безопасността на движението. През 2021 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи изготвянето на технологичен проект за текущ ремонт на отсечката с дължина над 24 км, разделена в два подучастъка, съответно единият с 15 км, другият с 9 км дължина. През изминалата година е одобрено и допълнителното задание за ремонта и с извършване на ремонтните дейности ще се подобри експлоатационното и транспортното състояние на участъка. Ще се осигури безопасно движение по този иначе първокласен път. Нямам информация да е свален този участък от нашата програма, не знам откъде идва Вашата информация, ако трябва, ще го проверя допълнително, но не сме премахвали този участък този участък между село Окоп и град Елхово от програмата си за текущ ремонт. Пътноподдържащото дружество за този район Ямбол е ДССД „Пътно поддържане – Н“. Предоставили са проект за временна организация за безопасност на движението и е предвидено затварянето на участъка и пренасочването на движението по обходни маршрути. Обходният маршрут е само по републикански пътища и е по път I-7 от Калчево – Саранско – Каменец – Стефан Караджово – път II-79 Елхово – Болярово и пак отново по път I-7. В момента се извършват дейности за подготовка на обходния маршрут с цел да се осигури безопасното и комфортно движение на трафика по време на ремонтните дейности на отсечката. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Господин Иванов, виждам, че с нетърпение изчакахте възможността за реплика. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, надявам се след днешния парламентарен контрол да се запознаете с качената информация относно точно тази отсечка. Да, за съжаление, от повече от един месец тя е свалена от сайта като приоритети и се надявам наистина през тази година – 2022 г., по така лошите в кавички говорения текущ ремонт и поддържане на отсечката 24 км между село Окоп и град Елхово да бъде извършен ремонтът, защото този международен път вече е в аварийно състояние. Аз като шофьор го казвам, необходимо е и ограничаване на скоростта, защото забавяният ремонт, спрените действия от лицата през 2021 г. правят пътя вече наистина опасен за всеки един преминаващ автомобил и тежкотоварно МПС. Затова предавам исканията на жителите и на село Окоп, и на град Елхово час по-скоро това, което трябваше да бъде извършено през летния период на 2021 г. и и преустановено тогава, да бъде извършено в рамките на тази година. Защото с всеки изминал ден това, което най-вероятно инженерите на областното пътно управление в последната една седмица са Ви предоставили като информация, е факт – наистина с много пропадания, липса на мантинели, изключително много дупки по самата отсечка. Така че разчитаме на това, което и Вие ни давате като отговор, въпреки свалената информация от сайта точно за тази отсечка, приоритизиране други две отсечки на територията на област Ямбол от главен път I-7, да бъде извършен ремонтът през следващите месеци на тази година. Исканията на жителите на село Окоп са да се сложи от двете страни шумоизолираща преграда, която в крайна сметка е необходима, тъй като пътят преминава през частта на село Окоп. Благодаря Ви.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

както казах, веднага след като се подготвят обходните маршрути, за да поемат повишения трафик и да се пристъпи към ремонта на 24-километровото трасе. Иначе в допълнение ще Ви кажа, че – лично мое мнение, което съм споделил вече с ръководството на АПИ, съм помолил да се извърши проучване на база на повишаващия се ежегодно около 30% трафик от посока Турция през България за Европа. Задачата, която съм поставил, е да се направи проучване за това дали този маршрут специално да не се ушири като габарит до две плюс две, тоест четирилентов път, тъй като товарният трафик в посока юг – север според наблюденията, които правят в Министерството на транспорта и съобщенията, са, че с перспективата, докато го проектираме, докато се направи съответният ОВОС, отчуждителни процедури и така нататък, трафикът ще е толкова голям, че реално по този път с две платна, с две ленти за движение ще стане абсолютно непосилно да се движат гражданите между толкова много товарни превози. Ето защо съм възложил задача да се направи такова проучване. То ще отнеме доста време, поне шест месеца трябва да се наблюдава трафикът и да се даде някакво заключение дали икономически е правилно да пристъпим към такъв държавен харч. Благодаря. Господин Караджов, благодаря Ви за участието в парламентарния контрол. Сега преминаваме към въпроса на народния представител Деница Сачева към министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков относно целеви помощи за отопление за предстоящия зимен сезон 2022 – 2023 г. Заповядайте, госпожо Сачева, да си развиете въпроса в рамките на две минути. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, моят въпрос към Вас е свързан с целевите помощи за отопление през настоящия зимен сезон. От началото на месец юли започва събирането на заявления за целевите помощи за новия отоплителен сезон. Аз бих искала да Ви помоля да предоставите информация както на мен, така и на народните представители дали се предвиждат промени в условията на отпускане на тази целева помощ предвид очакваните увеличения на цената на електроенергия и природен газ. Предвиждате ли да се въведе в законодателството дефиниция за енергийно бедни, която да е валидна още от началото на този отоплителен сезон? ако очаквате във връзка с мерките, които се предвиждат за пенсионерите и за техните увеличени пенсии от 1 юли, какви са мерките, които сте предприели, така че те да не изпаднат от условията за получаване на тази помощ, в случай че се нуждаят от нея? Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Сачева. Господин Министър, заповядайте да отговорите в рамките на три минути.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 за отопление. За 2022 г. предвиждаме такава подкрепа да получат 300 хиляди лица и семейства. За сравнение, през миналия отоплителен сезон 2021 – 2022 г. целеви помощи за отопление са получили 261 лица и семейства, като изплатената сума за тях беше 135, близо 136 млн. лв. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се одобриха допълнителни разходи по централизирания бюджет за изплащане на целеви помощи за отопление в размер на 50 млн. и 100 хил. лв. В тази връзка и във връзка с очакваното увеличение на броя на правоимащите лица и поскъпването на енергоносителите е това увеличение. По този начин общият размер на финансовите средства за новия отоплителен сезон 2022 – 2023 г. ще достигне 181 млн. и 300 хил. лв., докато за изминалия отоплителен сезон 2021 – 2022 г. бяха предвидени 131 млн. и 200 хил. лв. Ежегодно по реда на чл. 2, ал. 3 от Наредбата със заповед на министъра на труда и социалната политика се определя корекционен коефициент, чрез който пенсионерите не губят право на помощ за отопление и след актуализирането на пенсиите. За всеки нов отоплителен сезон коефициентът се актуализира на верижна основа с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, на базата на което се определя месечният размер на целевата помощ за предстоящия отоплителен сезон. Използваният корекционен коефициент, който ще включва и тазгодишното процентно

енергийно и водно регулиране от 1 юли всяка година. На бенефициентите се дава възможност за избор на вида на ползваното отопление – твърдо гориво, електроенергия, газ или топлоенергия. предстоящото решение на КЕВР за увеличаване на цените на газа и топлоенергията отново се повдига въпросът за така наречената енергийна бедност. Позицията на Министерството на труда и социалната политика винаги е била, че това е един комплексен проблем, който не може и не бива да се решава само с целевите помощи за отопление, още повече при липсата на приета дефиниция „енергийна бедност“. Енергийната бедност не се определя само и единствено от социални индикатори. Параметри на енергийната бедност са и енергийната ефективност на сградите, равнището на цените на енергоносителите и инфраструктурата, равнището на доходите и още редица други показатели. Европейският съюз поставя като акцент енергийната ефективност и нейното ключово значение за решаване на проблемите с енергийната бедност в дългосрочен план, докато социалните плащания плащания и подкрепа се разглеждат като ограничена във времето и като ефект мярка. Временното подпомагане на доходите е само една част от мерките, като акцентът следва да се постави върху приемането на дългосрочни мерки и инвестиции за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива чрез повишена енергийна ефективност на жилищата...

до мобилност и транспорт с нулеви и ниски емисии в полза на уязвимите домакинства, микропредприятия и ползвателите на транспорт. Предвид ключовата роля на енергийната политика дефинирането на понятието „енергийна бедност“ се реализира в рамките на работна група към Министерството на енергетиката с активното участие на Министерството на труда и социалната политика и други заинтересовани ведомства, като Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви. Госпожо Сачева, доста старателно си записахте. Заповядайте за реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз винаги си записвам, така че трябва да се внимава, когато се говори с мен, защото наистина си водя записки от разговорите. Това предупреждение към кого беше? ДЕНИЦА САЧЕВА: Не, просто искам да Ви кажа, че много внимателно слушам, когато разговарям с някого, и затова си записвах. Благодаря Ви, господин Гьоков, за това, че отговорихте толкова изчерпателно. Онова, на което още веднъж бих искала да обърна внимание във връзка с пенсионерите

60 лв., които предвиждате в момента да влязат в пенсиите – нещо, което считаме, че е принципно неправилно, голяма част от пенсионерите да бъдат лишени от възможност да получават помощи за отопление, а това е много важно, особено предвид очаквания труден зимен сезон. Разбирам, че по отношение на енергийната бедност няма да има някакво движение, което да се случи в рамките на тази година, но се надявам, че от следващата година и от следващия бюджет ще могат да се предвидят и конкретни мерки, свързани с енергийната ефективност, защото знаете, че вече има добра практика в София по отношение на програма за замяна на отоплението с твърдо гориво с целеви помощи, с които се осигуряват възможности да се закупят отоплителни уреди, с които да се работи именно в тази посока на енергийна ефективност. Считам също, че трябва да се предвиди и значително увеличение на помощите специално за електроенергия и за природен газ, защото от данните за миналата година по-голямата част от целевите помощи за отопление са все още за твърдо гориво едва 5166 човека са получили средства за парно и само 440 за природен газ. Считам, че тази година те ще бъдат значително повече и се надявам Министерството да подготви съответните мерки за това. Благодаря. Благодаря Ви. Интересни диалози между бивши и настоящи министри. Заповядайте за отговор. Вие сте наясно с всичко, което говорим в момента, и няма как да не сте наясно с това, което говорим за подпомагане – така наречените енергийни помощи, придобили широка популярност. Уверявам Ви, че ще се съобразим с всичко, което правим за пенсиите – за тяхното увеличаване, да не се отрази на подкрепата към пенсионерите, въпреки че всички трябва да признаят, че пенсиите се увеличават, а в момента ел. ел. енергията за битовите потребители не се увеличава. Това, разбира се, не се отнася за твърдите горива, за газта, за парното и така нататък. Но този корекционен коефициент, чрез който пенсионерите да не загубят право на помощ за отопление, ще бъде такъв, че да не бъдат засегнати засегнати от тази гледна точка. Що се касае до понятието „енергийна бедност“, на мен много ми се искаше вече да сме го дефинирали, и то не днес, не след седмица, не от началото на новата година, а преди 10, преди 15, преди 20 години. Само че за съжаление, дефинирането на това понятие не е никак лесно. Ако мога да направя някаква аналогия, то е толкова трудно, колкото се оказва електронизирането на трудовата книжка. За мен това би трябвало да бъде един елементарен процес, но се оказва, че този процес с е много сложен и неговата електронизация, по който работим в момента. Така е и с понятието „енергийна бедност“. Повярвайте ми, работим, изучаваме чуждия опит и трябва да Ви кажа – по-скоро Вие го знаете това, че в в Европа няма страна, която да е дефинирала това понятие окончателно. В Министерството на труда и социалната политика – що се касае до социалния аспект на подкрепата при повишаване цените на енергията за хората, които не могат да си плащат, е известен от много години – го прилагаме сега, ще продължим да го прилагаме. Той върши работа в

пенсионер, ако искате, и човек, който не може да си плаща ел. енергията, защото жилището му не е санирано или уредите му не са енергийноефективни, ние няма да можем да

по-изяснено понятие „енергийно беден“ в България. Първият въпрос е от народния представител Румен Христов – относно Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“. Заповядайте да зададете Вашия въпрос. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Министър, преди да задам въпроса – няма да скрия разочарованието си, че той беше пренасочен от министър-председателя, към когото бях го отправил. Смятам, че е изключително важен, още повече че министър-председателят е и председател на Съвета по сигурността, но както и да е. Уважаема госпожо Министър, в българските медии се появиха публикации относно Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“, в близост до град Варна, който е собственост на правителството на град Москва. Бяха изнесени притеснителни данни за намеренията на руската държава спрямо този имот. Комплексът е с територия от 470 хил. кв. м, или с площ, по-голяма от тази, която държавата Ватикана притежава на италианска земя. През декември 2019 г. Съветът за национална сигурност на Москва обсъжда в присъствието на президента Путин преминаването на почивния комплекс „Камчия“ в собственост на руската държава. По време на изслушванията в Горната камара на руския парламент на външния министър Сергей Лавров е зададен следният въпрос от руски сенатори: „Не е ли време правителството да постави точка в този спор и да създаде на базата на „Камчия“ руски хуманитарен център като основна чуждестранна културно хуманитарна площадка за прокарване на нашите – тоест на руските – интереси в Европа?“ Отговорът на Лавров е повече от притеснителен: „Съгласен съм, че това е уникален проект. Ако говорим за мека сила, това е неин идеален образ в най-позитивен смисъл.“ Тези факти стават изключително актуални в контекста на войната в Украйна. Защо руското правителство на такова високо ниво – президентът Путин и външният министър Лавров, обсъждат детския лагер в България? Не е ли това предпоставка меката сила да се превърне в твърда сила? Притеснен съм дали този имот, собственост на правителството на Москва, няма да послужи като повод руските завоевателни интереси да се насочат към българската част на Черноморското ни крайбрежие. Във връзка с тези факти въпросът ми към Вас, госпожо Министър, е: какъв е юридическият статус и структурата на собствеността на Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ край Варна? И застрашена ли е националната сигурност на България според Вас? С оглед на гореизложените факти не е ли добре да се помисли дали имотът може да бъде върнат в патримониума на българската държава? Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Христов, Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ ЕАД е българско юридическо лице, регистрирано като еднолично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, с едноличен собственик на капитала – правителството на град Москва, действащо на основание на закона за град Москва чрез Департамента по имуществото на град Москва. Предметът на дейност е управление на инвестиционен проект за изграждане на Санаторно-оздравителния комплекс за деца и младежи със здравни, образователни, културни и рехабилитационни функции чрез отдих и туризъм. На територията на комплекса са разположени хотелски комплекс, медицински център, училище, детски лагер и спортни съоръжения. Дружеството има издадени сертификати за инвестиции клас А – приоритетен инвеститор, през 2007-а, 2009-а, 2012 г. от Българската агенция за инвестиции. По данни от кадастралната карта на землището на село Близнаци, община Аврен, област Варна, комплексът „Камчия“ се намира на 25 км южно от град Варна и е разположен в непосредствена близост до природен резерват „Камчия“ върху обща площ от близо 223 дка, формирана от съседни помежду си поземлени имоти, собственост на горецитираното дружество, придобити чрез закупуване от частни лица. Подобна информация относно правото на собственост върху отделните поземлени имоти е публично достъпна чрез Имотния регистър. Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е собственост на „СОК Камчия“ ЕАД, създадено през 2003 г. със специална инвестиционна цел, регистрирано със седалище и адрес на управление – Република България, град Бургас, вписан представител – Николай Георгиев Недялков, български гражданин. Предвид обстоятелството, че собствеността на комплекса „Камчия“ е частна и същата не е придобита по силата на международен договор, а договорът за инвестиционния проект е сключен от Министерството на икономиката, в тази връзка Министерството на външните работи няма отношение към нея. По отношение на питането: застрашава ли имотът националната сигурност на България – Външно министерство отправи запитване до Държавна агенция „Национална сигурност“,

(ГЕРБ-СДС): Благодаря за изчерпателния отговор относно структурата и състава на собствеността. Но това, което касаеше националната сигурност, беше само в едно изречение на базата на запитване до Държавна агенция „Национална сигурност“. Аз обръщам внимание на всички народни представители, както и на Вас, госпожо Министър

няма проблеми след известно време държавата ни. Тоест за мен въпросът не беше свързан толкова със собствеността – разбира се, че и тя е важна, а с това как би могъл да бъде ползван той, защото чухте онова, което цитирах преди малко, и най-вече казаното от Лавров.

Преминаваме към следващия въпрос, който също е към Вас, от народния представител Христо Гаджев – относно полет на руски правителствен самолет през българското въздушно пространство. Заповядайте, господин Гаджев. Имате две минути да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами министри! Въпросът ми е пореден по тази тема, тъй като зададох подобен и на министъра на транспорта, който реферира към Външно министерство, и затова го задавам към Вас. За какво става въпрос? На Великден тази година руски самолет, въпреки забраната за полети на руски авиационни средства над територията на Европейския съюз, прелетя през авиопространството на Република България по дестинация Сочи – Белград и обратно. Според данните, които бяха предоставени от министъра на транспорта, разрешението на полета е дадено от Външно министерство, след като то е преценило и е предоставило на полета хуманитарен статут. Трябва да отбележа, че е имало няколко подобни полета на самолети на Руската федерация за извозване – примерно, на дипломати, които са обявени за персона нон грата от различни европейски столици, но те не са получавали хуманитарен статут и се е налагало да заобикалят цялото европейско пространство, докато достигнат до или до летището, от което ще бъдат извозени. Най-яркият пример за това е извозване на изгонени от Мадрид дипломати, където самолет на руска компания обиколи цяла Европа с 14 000 км, за да не мине през авиационното пространство на Европейския съюз и да спази тази забрана.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

полетите във въздушното пространство на чуждестранни невоенни въздухоплавателни средства се разрешават от министъра на външните работи. Със Заповед от 9 април 2022 г. съм упълномощила директора на дирекция „Консулски отношения“ да подписва всички документи относно осигуряване на представяне и получаване на дипломатически разрешения, необходими за осъществяване на полети от български и чуждестранни въздухоплавателни средства.

е спазена процедурата по вътрешноведомствено съгласуване, наредена със заповед на министъра на външните работи от 4 март 2020 г., и е издадено дипломатическо разрешение за изпълнение на полет с цел евакуация на дипломатически служители на Посолството на Руската федерация В изпълнение на разпоредбите на Наредба № 22 от 21 юли 1999 г. разрешението за изпълнение на полета е съгласувано с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерството на транспорта и съобщенията и компетентните органи на Министерството на отбраната. Издаденото разрешение за изпълнение на полета е основано на дерогация по чл. 3г от Регламент от 2002 г. № 334 на Съвета и използване на принципа на реципрочност за изпълнение на полети на български въздухоплавателни средства. На 28 март тази година по маршрут София – Москва – София с цел евакуация на дипломатически служители на Посолството на Република България в Москва и на 18 април 2022 г. по маршрут София – Сочи – Варна с цел евакуация на българските моряци от кораба „Царевна“.

на 27 април МВнР е изпратило по съответния ред уведомление до Европейската комисия и държавите членки за дадената дерогация за изпълнение на полета. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря, госпожо Министър. Господин Гаджев, реплика.

доколкото разбирам от отговора Ви, административно сте спазили всички изисквания от 1999 г. насам, по различните директиви, въпреки това, че от март месец 2021 г. един от пакетите санкции налага забрани на полети на руски авиокомпании и на руската държава през въздушното пространство, Вие реално сте направили обвързващ механизъм, тоест дерогирали сте двата полета, които са за извозване на български дипломати от Москва, плюс извозването на моряците от кораба „Царевна“ през Сочи и на базата на това сте разрешили извозване на руски дипломати от Белград. Тоест, когато Руската федерация ни е дала разрешение да извършим тези два полета, и Вие сте дали като разменна монета същото разрешение за превоз и прелитане на самолет на Тоест, доколкото разбирам, дерогацията, която сме поискали от страна на Европейската комисия на санкционния пакет, е свързана с разменни полети между българската държава и Руската федерация – така ли е? Благодаря, господин Председател. Господин Гаджев, дерогацията, която сме поискали, е за извършване на хуманитарни полети, а не на полети. Благодаря Ви, госпожо Министър. С това се изчерпаха въпросите към Вас. Преминаваме към въпросите към госпожа Сербезова, министър на здравеопазването. Първият въпрос е от Елисавета Белобрадова относно изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки с Постановление № 167 от 22 април 2021 г. Заповядайте да развиете Вашия въпрос. госпожо министър Сербезова, с Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. и обнародван в Държавен допълнително се затваря пазарът на лекарства и се ограничава конкуренцията, като се иска със закон при участие в обществени поръчки да се подава оферта задължително по всички номенклатурни компоненти. Нещо, което е по силите на съвсем тесен кръг компании. Както се и вижда, това е направено в последните възможни секунди на бившето управление на ГЕРБ. Поправката е направена и влиза в сила от 1 януари 2023 г. Премахват се две разпоредби от чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина. Няма да ги цитирам в момента, няма и нужда. Във връзка с гореизложеното бих искала да попитам дали съгласуваните промени не са предпоставка за корупционни практики и как Министерството на здравеопазването ще подсигури процесите да са максимално прозрачни и как отпадането на диверсификацията е в полза на държавните и общинските болници? Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Белобрадова. Госпожо Министър, заповядайте в рамките на три минути да дадете отговор. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Белобрадова, Министерството на здравеопазването поддържа позицията – не само настоящото ръководство, но и предишните, по отношение на обществените поръчки за закупуване на лекарствените продукти и медицинските изделия, които се провеждат от публичните възложители, че следва да бъде предоставена възможност да бъдат обособявани самостоятелни номенклатури в рамките на обособените позиции, тъй като противното би затруднило много работата на болничните лечебни заведения, които организират по Закона за обществените поръчки закупуването на цитираните от мен продукти, лекарства и консумативи. Само бих допълнила към отговора, който са ми подготвили колегите, без да цитирам конкретно болнично лечебно заведение, но една голяма софийска болница например може да има обявяване на 900 позиции, което означава действително, че след 1 януари срокът, който Вие цитирахте, 2023 г., това би налагало необявяването на една поръчка, на няколко поръчки например над 20 комисии, 20 обжалвания и така нататък. Инициативата такава възможност за обособяването на самостоятелни номенклатури в рамките на обособени позиции да бъде законово уредена на Министерството на здравеопазването, временното ограничение е до 1 януари 2023 г. и е въведено във връзка с влизането в сила на Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/1780, с който се установяват нови стандартни формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки на ниво Европейски съюз. Провокирана от Вашия въпрос, за който благодаря, направихме и съответните разговори с Агенцията за обществените поръчки. Ще отнесем въпроса и към Министерството на финансите, но също така през здравното аташе ще изпратим въпроси към държавите членки как този въпрос е уреден на техните територии, тъй като формалното основание на един формуляр не би следвало да бъде пречка за това болничните лечебни заведения да организират по подходящ начин обществените поръчки. Считаме, че към настоящия момент принципът, позволяващ участие по една или няколко или всички номенклатури в рамките на една обособена позиция, следва да бъде запазен, тъй като този принцип отговаря напълно на Закона за обществените поръчки, и в този смисъл ще бъде иницииран процесът за отпадане на временното ограничение, предвидено в Правилника за прилагане на Закона. Така че по-скоро проблемът, върху който Вие поставяте внимание и светлина, не бих могла на този етап да отговоря дали би могло да доведе до корупционни практики, разбира се, но това, което със сигурност ще отговоря, е, че би затруднило работата на болничните лечебни заведения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Госпожо Белобрадова, реплика. Благодаря Ви, госпожо Министър, за В какъв срок можем да очакваме отговор от страните членки, към които сте задали въпроси, и изобщо в какъв срок можем да очакваме Вашата експертна позиция и евентуално анализа Ви за това дали има необходимост от спешни промени, или как въобще ще се

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Белобрадова, няма как да се ангажирам със срок, който не зависи от мен. Казах няколко пъти обаче в отговора, че и предишни ръководства на Министерството на здравеопазването са поставяли този въпрос. Изключително внимателно прегледах и се опитах да си изясня генезиса на проблема, който Вие поставяте, и въпросния срок, който изтича на 1 януари 2023 г. Разбира се, не бива да ни успокоява, че дотогава има половин година, затова казвам, че сме предприели предприели мерки. Но пред мен тук е едно писмо, подписано от предишен министър на здравеопазването с изходящ номер от 20 януари 2021 г., поставящо същия проблем, професор Ангелов. Така че действително това е проблем, който следва да бъде решен. До този момент, доколкото съм уведомена и от колегите от Министерството на здравеопазването, разговорите на ниво Агенцията по обществени поръчки не са дали резултат, така че ще повдигнем този въпрос по-нагоре. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, госпожо Министър. Преминаваме към следващия въпрос към министъра на здравеопазването, който е зададен от народния представител Лъчезар Иванов, относно научната дейност и въпроса за академичното израстване на кадрите в Университетска специализирана болница „Активно лечение по онкология“ ЕАД, град София. (ГЕРБ-СДС): Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! През последните години онкологичните заболявания се увеличиха драстично. Те изместиха сърдечно-съдовите заболявания. Говорим за социално значимо заболяване в България. Отива си една изключително важна от от републиканско значение болница – това е Болницата по онкология. Въпросът ми към Вас, госпожо Министър, е в името на хиляди пациенти, които разчитат на компетентни мнения и лечения за техните тежки заболявания. Защо тези пациенти няма да имат възможността да се лекуват при най-добрите специалисти, изграждани с години? Вие навярно не сте изненадана от този въпрос, защото този въпрос беше отправен към министър-председателя господин Кирил Петков, и Вие още от доста време сте запозната с проблемите, които от години битуват в онкологичната болница. Тези сигнали са написани от уважавани професори и хабилитирани лица, градили с десетилетия своя авторитет и този на Онкологичната болница в София. През последните повече от четири години директорът Константинов руши с години изграденото от видни специалисти. Те са били уволнявани или принудени да напуснат болницата, като професор Балански, доцент Ганчев, доктор Главишки, доктор Катерински, професор Александрова, доцент Николов, професор Куртев – началник на хирургичното отделение, изключително добър специалист, водещ, професор Куртева – началник на Клиниката по лечение на тумори, тя е с международно значение и авторитет. През последните години научната дейност и въпросът за академичното израстване на кадрите в Университетската болница по онкология са напълно игнорирани. През периода от 2019 г. до началото на 2022 г. не са предприети действия за избор на нов Научен съвет, което е необходимо условие за осъществяване на научната дейност и академичното развитие на болницата. Конкурсите за началници на клиники и отделения, за заместник-директор, за главна сестра и други не са обявени в законовия срок. същото време е налице и дефицит на кадри в почти всички звена на болницата и огромно текучество на персонала, което е вредно за спецификата на работата за онкологичната болница и най-вече за пациентите. Какви са причините за системното ликвидиране на научния потенциал на болницата по онкология?

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Доцент Иванов, действително за цитирания от Вас период не са предприети действия по избор на нов Научен съвет и не само за периода, който Вие цитирате, от 2019 г. до началото на 2022 г., но също и след изтичане на 5-годишния мандат. Това е установила и проверката на Министерството на здравеопазването, ретроспективно, което представлява нарушение на чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на Научния съвет по онкология към „Специализираната болница за активно лечение по онкология“ АД – град София. Този правилник е утвърден с Протокол № 3 от 17 юли 2012 г. В същото време обаче проверката установява, че функционирането на Съвета, въпреки че не е кипяла бурна дейност, не е прекъснато. Защото съгласно същия правилник до избора на нов Съвет, старият продължава да осъществява функциите си. Следва да отчетем факта и че този научен съвет е автономен орган и функционира на основание на приетия от неговите членове Правилник за своята работа. Във връзка с няколко сигнала, които Министерството на здравеопазването получи, действително от нивото, което Вие цитирахте, както и писани директно до нас, аз разпоредих проверки както на „Вътрешен одит“, така и на Инспектората. Като, разбира се, в обхвата на проверките не е включено само кадровото обезпечение, което Вие цитирате във Вашия въпрос, ние разширихме тези проверки. Действително Общото събрание на служителите е било забавено, но през януари 2022 г. такова е било проведено. Избран е нов Научен съвет. Към момента твърденията на болничното лечебно заведение са, че функционира пълноценно. По отношение на текучеството здравеопазването установи, че през последните години част от хабилитираните лица, Вие цитирахте някои, но има и други, са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като според информацията, която е предоставена от изпълнителния директор, е била предоставена възможност за работа до навършването на пределната им възраст съгласно § 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. По актуализация на Научния съвет действително са предприети мерки едва в началото на тази година. Държа да отбележа, че това е около месец и половина преди проверката на Министерството на здравеопазването, така или иначе едва в началото на тази година. Лично се ангажирам да проследя Вашите Вашите опасения, че това се отразява на качеството на медицинската дейност, ще ги проследя. Засега това не се потвърждава, но аз лично считам, че проверките в тази посока съвсем не са приключили. През периода януари 2020 г. – 31 декември 2021 г. са напуснали 19 лекари, като тези документи са се проверили от колегите от „Вътрешен одит“ – няма уволнени, което е видно от предоставените справки. Като професионалисти по здравни грижи са постъпили 33; напуснали са 45. Установили сме обаче неактуално поименно разписание, което означава, че не се осигурява ефективен контрол и не се актуализират данните своевременно. Не само за периода, който Вие цитирате, но за по-дълъг период проверката на Министерството е установила, че от септември 2017 до края на миналата година не са провеждани конкурси за заемане на академична длъжност асистент, главен асистент и доцент. Пак отново от тази най-висока трибуна Ви уверявам, че лично ще проследя осигуряването на научното развитие на кадрите и концепцията на ръководството в тази посока. По отношение на това прекъсване в академичното израстване на кадрите, които Вие цитирате, нашите проверки не потвърждават, че това се отразява на качеството на медицинското обслужване. През това време са въведени нови изследвания, нови методи на Проверките и на Министерството на здравеопазването, и на Агенцията по медицински надзор установиха, че към момента на проверките изтеклите срочни договори на началници на клиники или отделения в лечебното заведение са обявени. Вече се провеждат конкурсни процедури. Благодаря за вниманието. Ако има нещо за доуточняване

Благодаря Ви, госпожо Министър. Позволете ми да не се съглася с Вас. Мисля, че голяма част от фактите, които са констатирани при трите проверки, които, разбира се, Вие сте назначили, някой прикрива фактите около доктор Стефан Константинов. Едно от нещата, което мен лично ме притеснява, че поисках документите за тези три проверки, за които не получих в пълнота докладите. Ще кажа само едно – че заключението на Росен Иванов от доклада е предадено в прокуратурата, който доклад Вие не ми предоставихте. За три години Медицинският съвет, госпожо Министър, се е събрал два пъти. За последните четири години, откакто Константинов е директор, е обявен един конкурс за професор. Както Както Вие сама казахте: нито един за асистент, главен асистент и доцент. На мястото на освободените членове от Академичния съвет не са назначени нови хора. От две години

Това е 27 януари 2022 г. – проверил съм. Целенасочено се намалява броят на хабилитираните лица, с което става невъзможна защитата на дисертационни трудове и нови хабилитации. Искам да цитирам въпросния директор пред уважавания от мен професор: „Не може да се развива научна дейност в тази болница, сега съм на тази позиция – мога да правя каквото си искам и Вие ще се подчинявате“, край на цитата.

Госпожо Министър, какво е законовото право и основание доктор Чавдар Маринов – заместник изпълнителен директор на УСБАЛ по онкология, да бъде управител и да съвместява две длъжности? Къде е Законът? Същият колега – доктор Чавдар Маринов, е уволнен от Дечо Дечев за финансови злоупотреби и е фалирал две болници. Същото важи и за главната медицинска сестра Виалена Огнянова. За нейната позиция също няма проведен конкурс. Това какво е?! Това ли е прозрачност и къде е промяната, бих попитал?! Поисках всички договори от 2017 г., които са сключвани за болницата, до този момент не са ми предоставени. Научният отдел в момента се оглавява от Траян Йорданов – служител по щат в „Деловодството“. Млад лекар, няма лошо да бъдат млади хора назначавани на такива позиции, но не и да оглавява Научен съвет, където хора с години, бих казал, с десетилетия са доказвали своите професионални качества, защитавали са трудове и са доказвали професионализма си в чужбина. През последните години са били принудени да напуснат, както Вие казахте,

Завършвам. Ако не се вземат спешни мерки за промяната на ръководството на УСБАЛ по онкология, болницата сама по себе си ще бъде със затихващи функции. Моля Ви, госпожо Министър, да обърнете сериозно внимание, защото това са писма, това са желания на хора, които искат да запазят не само авторитета на болницата, но да се грижат за пациентите. Дайте им възможност да могат да упражняват това, което с години са натрупали, и не смятам, че с лека ръка те биха освобождавали своите позиции.

всъщност Вие коректно посочихте за проверката на Росен Иванов. За залата да кажа, че всъщност това е ръководителят на Инспектората на Министерството на здравеопазването. Както Ви казах и в моя отговор, ние разширихме проверката покрай сигналите, които получихме. Част от тези проверки, разбира се, не за научната част, са насочени към други органи поради това становище на колегите от Правна дирекция – за непредставянето на точно тази част от Доклада. Аз много внимателно си водих

Въздържате се. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към въпрос към министъра на земеделието Иван Иванов. Въпросът е от народния представител Васил Зашкев относно отношенията между „Бороспорт“ АД и Държавната агенция по горите.

въпросът ми е свързан с една изключително чувствителна тема за голяма част от самоковската общественост. Тя е за отношенията между фирма „Бороспорт“ и и конкретно Агенцията по горите, защото голяма част от самоковската общественост се чувства гост в Боровец и на пистите, които няколко поколения самоковци с доброволен труд са изградили. В момента те са недостъпни за местните хора. На редица мои приемни те поставят следните въпроси: кои територии обхващат сключените осем договора към момента на сключването им през 2009 г. за учредяване правото на ползване върху земя от Държавния горски фонд между „Бороспорт“ АД и Държавната агенция по горите? Това точно кои ски писти обхваща, какви са задълженията на „Бороспорт“ АД към Агенцията по горите към онзи момент? Има ли финансови задължения „Бороспорт“ АД и изпълнява ли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

С Договор № 86 от 3 февруари 2009 г. между Държавна агенция по горите и „Бороспорт“ е учредено право на ползване за срок от 30 години върху площи от държавния горски фонд в общ размер на 92,503 дка, необходими за извършване на дейности, свързани с дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт, туризъм, за които не се изисква застрояване по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за устройство на територията, а именно ски писти „Маркуджик 2“ в землището на град Самоков, за което Дружеството е заплатило цена за учредяване право на ползване, възлизаща на 89 хил. и 100 лв., и режийни разноски в размер на 1782 лв. Договор № 87 от 3 февруари 2009 г. между Държавната агенция по горите и „Бороспорт“ АД е учредено право на ползване за срок от 30 години върху площ от държавния горски фонд в размер на 31,807 дка, необходими за извършване на дейности, свързани с дълготраен и

площ от държавния горски фонд в размер на 11,867 дка, необходими за извършване на дейности, свързани с дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм, за които не се изисква застрояване по смисъла на чл.

Благодаря, господин Министър. Господин Зашкев, заповядайте за реплика. Благодаря, господин Председател. Благодаря и на Вас, господин Министър. По така направените отговори формално се вижда, че всичко е както трябва. Аз няма да говоря тук като адвокат на Държавната агенция по горите и на Министерството респективно, но беше много важно за самоковската общественост, една голяма част от нея да чуе по какъв начин, как са дадени, за колко време, затова защото това са неща, от които местните хора се вълнуват и явно ще продължават да се вълнуват, мисля, след Вашите отговори. Друг е въпросът, и тук ще си позволя едно малко отклонение, че тези писти, не знам как, бяха актувани в определен период от общинска като държавна собственост, мисля, в ущърб на Община Самоков и тя не направи тогава нищо.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

че както преди малко казах, всички 8 договора между Държавната агенция по горите и „Бороспорт“ са за учредено право на ползване в срок от 30 години. Тогава са ги сключили така. Като учреденото право на ползване е ограничено вещно право и не представлява предоставяне на концесия, това не е концесия. В Закона за горите няма ред, по който да се предоставят територии на концесия. В интерес на истината, към момента няма подадени никакви сигнали за нередности и неизпълнение на договорите, което е интересно, защото очевидно вълнува хората, но не са подали никакви сигнали в Агенцията по горите. И това, което мога да добавя, е, че по договора е предвидено, че могат да се прекратят договорите само по съдебен път, и то при определени условия, които очевидно не са настъпили към днешна дата. Ако имате някаква допълнителна информация, която може да се коментира, разбира се, добре сте дошли, и ако има някакви сигнали, за да бъдат обсъдени съответно дали има налични нарушения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Министър, за участието в днешния парламентарен контрол.

В село Софрониево в община Мизия, област Враца, има читалище, към което има читалищно настоятелство, и според сведения на жителите на селото това читалище не извършва активна културно-просветна дейност по смисъла на закона вече от 20 години. От началото на 2020 г. то въобще не функционира и дори ежегодни тържества са били извършвани на площада на селото вместо в сградата на читалището. За сметка на това според сведения отново на жителите на селото същото е получавало държавно финансиране по реда на чл. 21, ал. 3 от Закона за народните читалища. По данни на жителите на село Софрониево, които желаят да развиват културна дейност, към настоящия момент има подадени над 200 молби за членство в читалищното настоятелство, които не са обработени. Така според тях им се нарушава правото, дадено им по смисъла на чл. 2, ал. 1, изречение второ от Закона за народните читалища, цитирам: „В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.“ Съгласно Закона министърът на културата съдейства за развитието на читалищното дело, подпомага и подкрепя народните читалища, включително и като анализира състоянието и дейността с помощта на областните и общинските администрации – това е по чл. 4б, ал. 2. Господин имайки предвид, че Вие бяхте назначен като читалищен деец, човек, който се интересува от българските читалища и се стреми да ги съхранява и да ги запазва, моят въпрос към Вас е: функционира ли в момента, извършва ли някаква реална културно-просветна дейност читалището в село Софрониево? Приема ли нови членове читалищното настоятелство към него и за сметка на това получавало ли е някакво държавно финансиране през последните 10 години? Благодаря Ви. господин Петров. Господин Министър, заповядайте да отговорите на актуалния въпрос в рамките на три минути. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Петров, По отношение получаването на държавно финансиране от Народно читалище „Пробуда – 1927“ – Софрониево, читалището е получавало държавна субсидия, разпределена от назначената от кмета на община Мизия комисия по чл. 23 от Закона за народните читалища, субсидията за делегираните от държавата дейности и е част от общинския бюджет. По отношение извършването на културно-просветна дейност след направена служебна справка в Регистъра на народните читалища и читалищните сдружения се констатира, че читалището в село Софрониево е вписано под № 2790 и има подадени информационни карти за дейността си за последните две години – 2021 г. и 2022 г. Видно от картите, читалището има библиотечно-информационна дейност, кандидатствало е за обогатяване на библиотечния фонд по проекти на Министерството на културата за закупуване на книги през 2020 г. и 2021 г. На следващо място, е видно от подадените информационни карти, читалището развива образователни дейности, любителско творчество и участва в регионални прояви, свързани с културния календар на общината. Важно е да се отбележи, че съгласно разпоредбите на Закона до 31 март председателите на читалищата представят ежегодно пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. Финансирането на народните читалища е един двустранен процес на планиране и отчитане, в който наравно участват народните читалища и общините. Законът регламентира ясната обвързаност между планирането на дейността и нейното финансово обезпечаване, от една страна, и отчитането на извършените читалищни дейности и разходваните средства и последващото ѝ финансиране, от друга страна. В основата на тази връзка стои годишната програма за развитие на читалищната дейност, която следва да приема всяка община, която се изработва на база предложенията на местните читалища. В тази връзка непосредствено наблюдение за дейността на читалището има местната власт, Общинският съвет в Мизия и кметът на общината. По отношение на приема на нови членове на читалището съгласно Закона за народните читалища те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места и имат статут на юридически лица с нестопанска цел. Изискванията за придобиване качеството член на народно читалище са изброени изчерпателно в Закона за народните читалища, а също така е посочено, че Уставът урежда начина на приемане на членове и прекратяване на членството, както и редът за определяне на членския внос. Видно от чл. 12 от Закона за народните читалища, органи на читалището са общото събрание, настоятелството и проверителната комисия. С оглед гореизложеното министърът на културата не може да упражнява контрол по отношение на органите на управление на народните читалища, респективно по приема на нови членове. Това би било в нарушение на принципа им на самоуправление. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Министър. Имате думата за реплика, господин Петров. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър! Аз съм леко изненадан от Вашия отговор, а предполагам, че и жителите на селото, които в момента ни гледат. това, което Вие отговорихте, аз останах с впечатлението, че читалището през последните две години работи на пълни обороти. Нещо, което ние не можем да твърдим, че се случва, тъй като според сведения на жителите от селото, с които съм се виждал неведнъж, това читалище не извършва абсолютно никаква дейност, а Вие сега казвате, че не само е подавало информационни карти, ами даже е получавало държавно финансиране. Бихте ли ми отговорили колко пари е получило това читалище, поне обществеността да разбере какви пари се получават за едно читалище, за което жителите казват, че не извършва дейност? На следващо място, господин Министър, по отношение на това, че Вие не може да контролирате контролните и ръководните органи на едно читалище и приемане на членове, ние не искаме да ги контролирате, искаме да разберем от Вас, господин Министър, в изпълнение на Вашите ангажименти съгласно Закона за народните читалища,

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, ако искате да знаете точното финансиране, разбира се, може да го зададете в отделен въпрос. Това не е бил въпрос за днес. Казах Ви, че е имало такова през последните 10 години. На драго сърце ще направим допълнителна справка. Другото, което може да се направи, Софрониево, включително Вие също, можете да сезирате министъра на културата за липса на читалищна дейност от конкретното читалище за предприемане на действия по реда на чл. 27, ал. 2 от Закона за народните читалища. Иначе, както Ви казах, анализирането и подпомагането се извършва заедно с общините и кмета аз го знам от личен опит, така че пак повтарям, не бих се месил и не мога да се меся в управителните органи на което и да е читалище. Аз лично точно това обичам в читалищата, че те са плод на общността, а не на държавата. Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос е от народния представител Ивелин Иванов относно забавяне съгласуването на Проект за частично изменение на Общ устройствен план от Министерството на културата за община Силистра. Заповядайте, господин Иванов, да зададете Вашия въпрос.

от Министерството на културата за община Силистра. След като е извършено поредно запитване до Министерството на културата и респективно до Националния институт за недвижимо културно наследство от страна на Община Силистра Националния институт съответно са изпратили отговор, в който са включили и вписали необходими указания и предписания към Община Силистра за изпълнение с цел допълване на необходимата документация и актуализиране на данни за изготвяне на съгласуваното становище, което е необходимо на Общината. Най вероятно това е било корекция, тъй като част от документацията с времето е изтекла и е трябвало да се актуализира, в което няма нищо лошо,

е изпратила набора документация към преписката до Националния институт за недвижимо културно наследство с изпълнени указания. Последната е входирана със съответния входящ номер и до момента отговор към Община Силистра от Националния институт за недвижимо културно наследство няма, или ако е изготвено такова съгласувателно становище, то просто не е предоставено на Общината. Вчера проверих също, още липсва такова, което, от своя страна, води до забавяне на всички дейности, които Община Силистра е планирала след това частично изменение на Общия устройствен план. И питането ми е: кога ще получи съответното становище Община Силистра, за да могат да продължат дейностите по изпълнение на задачите, които имат точно в този ресор? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Иванов. За отговор на питането имате думата в рамките на пет минути, господин Министър. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, имам удоволствието да Ви съобщя, че Проектът за частично изменение на Общ устройствен план на Община Силистра – фаза окончателен проект, вече е съгласуван от Министерството на културата, така че становището заедно с графичната част към него могат да бъдат получени от Деловодството на Националния институт за недвижимо културно наследство.

Благодаря, господин Председател. Господин Министър, благодаря за този отговор. Това е удовлетворяващ отговор, със съответните корекции, които Общината ще изготви, за да може да си придвижи документацията. В крайна сметка те са си направили и вътрешноведомствената корекция, тъй като част от нещата не бяха изпълнени именно от Община Силистра, но когато се работи съвместно и има разбирателство, винаги резултатът е добър, за което Ви благодаря, ВИГЕНИН: Благодаря, господин Иванов. Предполагам, че с това може да завършим процедурата. Преминаваме към въпрос от народните представители Благовест Кирилов, Кирил Симеонов и Любомир Каримански относно придобиване на имот от Комисията за енергийно и водно регулиране, част от сградата на Младежкия театър „Николай Бинев“ в София. Вие ли ще зададете въпроса, господин Кирилов? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, нашият въпрос е във връзка с имот на Младежкия театър в София, за който много от Вас може би са разбрали през миналата седмица. От информация, публикувана на официалната Фейсбук страница на театъра, стана ясно, че през месец февруари тази година Комисията за енергийно и водно регулиране е входирала преписка в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в която заявява желанието си да придобие безвъзмездно имот, който е част от сградата па Младежкия театър, твърдейки, че имотът е с отпаднала необходимост. Във връзка със запитването на КЕВР от 25 февруари тази година, постъпило в МРРБ на 4 март тази година, Министерството на регионалното развитие и благоустройството изисква от Министерството на културата, както и от Младежкия театър, становища дали визираният имот е с отпаднала необходимост с оглед възможността за удовлетворяване искането на КЕВР. Ръководството на Младежкия театър изготвя шест страници становище, в което мотивирано и категорично заявява, че пространството не е с отпаднала необходимост и театърът вече е предприел стъпки, за да го превърне в Сцена за куклен театър съгласно художествения профил на института. На 3 май 2022 г. МРРБ изпраща второ писмо до Министерството на културата по вече образуваната преписка, в което пишат, че към настоящия момент все още не е постъпило писмо от Министерството на културата, което е от съществено значение с оглед процедурите на преписката, такова е постъпило единствено от директора на Младежкия театър. В отговор на това писмо на 10 май тази година Младежкият театър изпраща ново писмо до МРРБ, с което отново категорично потвърждава необходимостта на театъра от описаното по-горе помещение. Към 25 май 2022 г. все още няма информация за отговор от Министерството на културата и в тази връзка моля да ни отговорите какво е становището на Министерството на културата по казуса и какви стъпки сте предприели? Благодаря. Благодаря, господин Ебатин. Имате думата за отговор, господин Министър.

вчера в Министерството на културата беше получена документация от страна на Младежкия театър. В тази връзка на този етап може да бъде констатирано, че с предварителен протокол от 14 септември 1950 г. в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 2187 от 27 юни 1950 г. имотът се предава за управление на Държавен народен театър на младежта, което в момента е Младежкият театър. моля да имате предвид, че поради обема на информацията по отношение на тази сграда и факта, че има документи отпреди 70 години, е необходимо технологично време за детайлна непоклатима обосновка. Най-важното за мен и за Министерството на културата е, че изразявам категорична подкрепа към Младежкия театър от страна на Министерството на културата по отношение на развитието на културната му дейност и това в нито един момент не е било под въпрос. Това наистина държа да го повторя, защото продължава да се създава едно ненужно напрежение. Стъпките, които сме предприели допълнително, са, че аз извиках лично новия директор на Младежкия театър, проведохме доста дълъг разговор, преди всички тези документи да станат проблем. Бях с впечатлението, че постигнахме разбиране. Единственото, което се опитваме да направим ние, е да бетонираме позицията на Младежкия театър законово и документално, за да може никой да няма каквито и да е претенции повече, това е процес, който изисква технологично време. Това е всичко. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Министър. Желаете ли реплика, господин Кирилов? Да кажа, че е за предпочитане седнал да изслушвате отговорите на министрите. Имате думата. Благодаря, господин Председател. Благодаря за отговора, господин Министър. Наистина се радвам, че сме на една и съща страна и се борим за културата в България, защото, убивайки културата, убиваме и част от себе си. си. Надявам се казусът да се разреши по най-правилния начин, с правилния подход, защото създадем ли един прецедент, ще последват и следващи. Благодаря. Благодаря, господин Кирилов. Дуплика, господин Министър? Не. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Ако Ако може да проверим дали господин Рашков вече е тук. Доста бързо протекоха отговорите и въпросите с министъра на културата. Сега

Сега само да уточним. Ако трябва, ще дадем кратка почивка. Идва всеки момент, така че че мога междувременно да кажа, че първият въпрос към министъра е от народния представител Ерджан Ебатин относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден. Добър ден, господин Министър. Заповядайте, господин Ебатин, за да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Министър, знаете, че от ДПС сме особено чувствителни по отношение на правата и свободите на личността и упражнения натиск върху тях по време на предизборната кампания. В такъв тип са и нашите въпроси, които са доста по отношение на Вас като ръководител на тази институция. В същото време аз съм народен представител от Варна. Има два случая, с които искам да Ви занимая и да имам отговор по отношение на тях. Става въпрос за това, че на 7 юли 2021 г. в град Варна, район „Христо Ботев“, господин Красимир Кабакчиев, който е местен председател на „Движение за права и свободи“, е привикан в полицията. Като местен председател подписва протокол, че няма да участва в схеми за купуване на гласове. Поради каква причина е направено това, на какво основание,

какво се изразява „наличието на достатъчно данни“, за да се стигне до това принудително подписване на протокол,

към правата и свободите на човека и гражданите всички сме чувствителни. Не е привилегия на никаква обществена група, на никаква политическа партия и всеки гражданин е и трябва да бъде чувствителен по темата. И има един Европейски съд, който се занимава с правата и свободите на човека, така че и членове на политически партии, и нечленове на политически партии, всеки един гражданин има право да бъдат зачитани неговите права и свободи. Това не може да бъде привилегия само на една партия и според мен е излишно да се изтъква. изтъква. В държавата има също така създадени органи, които бдят и защитават правата, свободите, интересите на всички граждани в нашата страна. Между тях е и Министерството на вътрешните работи. Разбира се, това, което работи МВР, отива после в прокуратурата и в компетентния съд, ако има наличие на предпоставки за това. По конкретния случай. Отново акцентирате във въпрос, който всички вече знаят наизуст, тъй като са еднакви въпросите,

Когато говорим за права и свободи обаче, не трябва да забравяме, че освен права има и задължения най-напред. Тези задължения се изразяват в това да се спазва законът и да се спазва от абсолютно всички граждани, защото неспазването на закона автоматично поражда необходимостта от предприемане на съответни действия от компетентните държавни органи. Понятието „права и свободи“ съвсем пък не означава и слободия – всеки да си прави каквото си иска, особено пък ако е член на определена политическа партия. Такива привилегии няма. В конкретния случай – за миналата година месец юли, както Вие го нарекохте, местен председател на ДПС, мога да Ви предоставя следната информация: да, на този човек действително е съставен предупредителен протокол по силата на чл. 65, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи. В това няма абсолютно нищо незаконосъобразно. Този човек, чийто и член, на която и да е партия, няма никакви привилегии в това отношение. Член 65, ал. 2 от ЗМВР не дели гражданите на такива, които членуват в една или друга партия. един такъв представител на обществото си позволи лукса да извършва незаконосъобразни действия, той не само ще бъде предупреден, а ще бъде приложено спрямо него и онова, което предвижда Законът. В тези действия – във връзка с изборите, искам да напомня, че не е ангажирано само Министерството на вътрешните работи. По силата на указания и заповед на главния прокурор тогава – още от 2014 г., която заповед е актуализирана в следващите периоди от време и избори на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, са дадени конкретни указания какво трябва да прави

Уважаеми господин Председател, колеги! Ако внимателно сте слушали – внимателно, аз не можах да получа нито едно конкретно сведение за въпросното лице от гледна точка на това какво закононарушение той е извършил. Нищо! Нищо! В най-конкретния случай се касаеше за законова хипотеза на някой член, който позволява нещо, но при определена конкретика. Аз твърдя, че това лице не е извършило тази конкретика и това действие не се е налагало. По-голяма част – 80% от отговора на министъра беше, че правата и свободите не са привилегия на определена партия. Правата и свободите са привилегия на всички партии и те са приоритет на партиите и привилегия за българските граждани, и особено за „Движение за права и свободи“. Искам всеки да го знае. Защо ние сме чувствителни на тази тема? Защото демокрацията, правата и свободите са най-ценното нещо в българското общество. И не е стигнато до тази демокрация без жертви, които са дадени, включително и от общността, която „Движение за права и свободи“ защитава. Заради това за нас е особено важно нито една държавна институция, министерство и ръководство на държавата да не си позволява да шантажира демокрацията, правата и свободите на личността. Заради това „Движение за права и свободи“ задава тези въпроси, за да разбере всяка една политическа партия, че ние държим за правата и свободите. И както ние държим, така всеки един министър и чувстващ себе си отговорен към

остана без време, за да кажа конкретни неща, и сега ще ги споделя. Тази високопарност ми се струва, че не беше необходима. Аз се занимавам с право, с права и свободи – такова ми е образованието, от повече от 40 години. На Ваше място не бих питал за този човек, откровено казано, защото, някак си, едва ли има едва ли има политически смисъл, но то е, разбира се, Ваше решение. Що се касае за гражданина, за който Вие питате – той се намира в град Варна действително, оттам е. е. Въз основа на всички тези документи и нормативни актове, които преди малко споделих, както вече подчертах, спрямо него действително е съставен протокол за предупреждение по силата на законова разпоредба

от предишни години, от предишни избори, лица, за които са постъпвали във времето данни, че се занимават с купуване и продаване на гласове. Купуване и продаване на гласове! Този човек, за когото питате, е един от тях, за които има такива данни. За да бъда още по-конкретен пред народното представителство, ще върна лентата още малко по-назад, когато такъв протокол по отношение на него е съставен и през 2017 г. под ръководството на прокурор от Варненската прокуратура. Аз разполагам с това постановление пред себе си, където буквално прокурорът, макар че и не е много редно да чета негови постановления, е казал, че по отношение на този човек има и са постъпили данни за заплащане във връзка с предстоящи парламентарни избори, забележете сега, като този човек, на когото също няма да споменавам името, е действал на конкретна партия, тъй като не е бил сигурен, казва прокурорът, откъде ще дадат пари. При проверката наблюдаващият прокурор е дал указание на полицейските служители какви действия да предприемат и такива действия, тъй като са задължителни, разбира се, са предприети. Само че нека напомня отново, че не можете да поставяте въпроси на българската прокуратура, тъй като тя е в съдебната власт и прокурорът е независим, но понеже министърът на вътрешните работи е тук, и за действия, които са станали преди пет години, можем да Ви дадем информация. Самият човек, за когото питате, Вашият председател там, е дал обяснение в тази връзка и чуйте сега какво трябва да кажа. Той е казал така, че е правил списъци на хора, които са били определяни и евентуално ще гласуват за политическа сила, на която симпатизирал дотук не знае партията коя е, но другата част от изречението „и чийто кандидат за депутат е бил в предходни години“. Не знам на кои партии е бил кандидат. И сега, само завършвам, на базата на тези предходни данни, тъй като очевидно този гражданин се е занимавал с такава дейност, органите на МВР са преценили, че той трябва да бъде предупреден да не се занимава с такава дейност, тъй като би могъл да извърши престъпление по чл. 167 и следващите от Наказателния кодекс, по-известни като „купуване и продаване на гласове“. Органите на МВР са си изпълнили задълженията, изпълнили са и указанията на българската прокуратура. Така че, благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос – отново от господин Ебатин, отново относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден.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

от Варна. По време на предизборната кампания на парламентарните избори на 11 юли 2021 г. в район „Младост 2“, град Варна, господин Алеко Тодоров Атанасов, бивш местен председател на ДПС, е подписал протокол, че няма да участва в схеми за купуване на гласове. С намерението да проучим и осветлим този процес Ви питам: на какво основание и в какво се изразява наличието на достатъчни данни пак и на какво основание е подписал този протокол? И моля, когато се отговаря, да бъде за конкретния случай, за конкретна дата, за конкретния месец. Тези избори съм ги организирал аз. Знам, че е нямало нищо, свързано с купуване на гласове – твърдя Ви го отговорно, за миналата година. Нека аргументите да нямат общополитически характер, от гледна точка на спазване на закона, хипотезата на закона и някакви предходни години, където някой е накарал някого и е дръпнал, и е упражнил политически натиск. Тоест, когато се отговаря, идеята ми е да бъде конкретно за тази година какви са Ви доказателствата, има ли такива, няма ли, на базата на какво въобще са привиквани тези хора, защото тези хора са чувствителни, аз Ви обясних. Нашата общност е чувствителна. Тя е имала натиск в предходни години и когато по време на предизборна кампания упражниш такъв натиск, ти съзнателно пречиш на изборния процес. Пречейки на изборния процес, ти пречиш на фундамента на установяване на демокрация в обществото – това, за което и Вие като министър претендирате, че работите за законност, за права и свободи.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ебатин, пречим, като упражняваме правомощията, които ни възлага Законът, на демократичния процес. Това е нонсенс. Тогава, когато постъпят данни в полицейски органи, в органите на Държавна агенция „Национална сигурност“, в прокуратурата за извършено престъпление, те са длъжни да предприемат необходимите действия, ще подчертая това, независимо дали в момента, утре или вдругиден предстоят избори за народни представители. Тогава, когато се съберат данни за лице, което е кандидат в съответния срок, както казва Законът, той има имунитет, но няма 100%-ов имунитет. И затова, включително Законът предвижда – ще кажа нещо, което може би не е много приятно да звучи, но и кандидатът за народен представител може да бъде задържан при определени в Закона условия. Тоест Законът предвижда. Това е демократичното – ако някой извърши престъпление, независимо за какво кандидатства, трябва по отношение на него да се предприемат съответните действия. Затова например в тези указания, които е изготвил главният прокурор на Републиката тогава – Сотир Цацаров – в една от уводните точки на тези указания, които той е отправил – пак ще подчертая и до органите на Държавна агенция „Национална сигурност“, и до органите на Министерството на вътрешните работи – се подчертава, че „предвид необходимостта от гарантиране в максимална степен на политическите права на гражданите и провеждане на изборен процес в съответствие с изискванията на Закона, проверките и разследванията за престъпление по чл. 167, чл. 169г от Наказателния кодекс се извършват с максимална бързина“. Тук главният прокурор въобще не се съобразява с това, че тези проверочни действия са насочени към един или друг представител на политическа партия. А има ли данни, действията се извършват незабавно, защото утре ще изберем човек, който е участвал в изборния процес с извършването на престъпление, и ще попадне в тази зала човек, който е извършил престъпление. Това са указанията на главния прокурор. Ако някой смята, че ние не трябва да спазваме тези указания, нека да го каже публично от тази трибуна тук. Но ние спазваме това. Освен това – наказателните производства, казва главният прокурор тогава, трябва да започват поначало като бързи производства. Бързи производства означава в съкратени срокове. И пак ще подчертая – без оглед какво влияние, включително политическо, това действие би оказало върху изборния резултат на една или друга партия. Съжалявам, спорите с главния прокурор, не с мен в момента, казано образно. В конкретния случай – мисля, че и по-предишния път дадох много конкретни данни какви са законните основания. Законните основания за един предупредителен протокол са написани в чл. 65, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи. И тъй като Законът отдавна е обявен в „Държавен вестник“, се предполага, че всички граждани са запознати с неговото съдържание. Струва ми се, че когато се поставя тук въпрос, на който ще отговори един министър, който е длъжен да направи това, предварително някой трябва да се справи със законовата уредба. Така че да се твърди, че се нарушават демократичните правила, процесите, когато един държавен орган спазва онова, което предписва Законът – да осъществи превантивна дейност, да не се извърши престъплението „купуване и продаване на гласове“, това ако е антидемократично, това е просто непростимо да се изказва тук от тази трибуна. Така че по отношение на конкретния човек, за когото ме питате, ще зачета само едно изречение: „Има информация, че осъществява лихварска дейност този човек.“ Лихварската дейност, ако такива доказателства са събрани, е престъпление по нашия Наказателен кодекс. Стои въпросът – нека чуят и тези зрители, които наблюдават – ако някой се занимава въобще с престъпна дейност, трябва ли, или не трябва МВР да предприема съответни действия по разследване? И тук става дума не за доказателства, господин Ебатин, тук става дума за данни, предварителна информация, която няма процесуалната стойност на доказателствата. Има доста съществена разлика и в понятията, които трябва да се знаят. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Министър. Заповядайте за реплика, господин Ебатин. Господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, мисля, че е ясно, че няма конкретни доказателства за двете лица за конкретния период от време, че се занимават със схема за купуване на гласове. На мен това ми е ясно. Ясно ми е, че по хипотезата на Закона може да привиквате всекиго и да го карате да подписва предупредителен протокол. Това е правено, включително и с мен, от страна на едновремешното ръководство на МВР в лицето на господин Цветанов. Но това е политически инструмент да притискаш и да създаваш дискомфорт в политическия си опонент. Може да е облечен в законова форма и да намерите начин тук да го оправдаете, но това не означава, че ние нямаме своите чисто човешки и политически аргументи да не се съгласим, защото това е в противоречие с човешката природа по отношение на това да има справедливост. За да не си мислите, че някой от нас се заяжда с Вас и от ДПС го правим, аз искам да кажа още нещо по отношение на това, което беше направено миналата година. Справянето, колеги, с въпроса за купуването на гласовете миналата година от предишния екип на Министерството имаше своя успех. И затова моите хвалебствия по отношение на ръководството на Министерството, включително министър Рашков помогна на ДПС в известна степен и във Варна, защото направи така, че имаше определени дилъри на гласове, които работеха за различни други партии. Има хора, които, когато не ги купуват, идват при ДПС, така или иначе, защото става въпрос за техните права и свободи. Но искам да знаете, че този въпрос няма касателство с въпроса за справедливостта. Защото, при условие че аз съм ръководил този изборен процес и знаех всяка подробност по отношение на него и Ви гарантирам, че нямаше такъв казус конкретен с купуване на гласове от тези лица и от нито едно от лицата, които са работили в предизборната кампания за „Движение за права и свободи“. Сигурен съм в това, което казвам. И наистина пожелавам на Министерството на вътрешните работи в една бъдеща кампания да бъде на висотата на отговорността на демокрацията, защото изборите са основният демократичен инструмент в нейното налагане и възпитаване, и налагането, ако щете, на такава ценностна система – уважение към партньорите и към различията, към различните партньори. Ние трябва да намерим формула да се уважаваме. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ебатин. Господин Министър, ще продължите ли дупликата? Не. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Димитър Аврамов относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания в изборния ден.

моят въпрос към Вас е следният: в предизборната кампания за парламентарни избори на 11 юли 2021 г. господин Тихомир Григоров Трифонов – областен председател на ДПС – Монтана, е подписал предупредителен протокол.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 протокол? Уведомена ли е прокуратурата и какви са по-нататъшните действия по описания случай? Обръщам внимание, че зададените въпроси са във връзка с евентуални незаконосъобразни действия от страна на органите на МВР. Въпросите не засягат личните права или интереси на гражданина. Благодаря Ви.

на въпроса Ви мога да отговоря само с едно изречение. Иначе той е стандартен в три абзаца. Питате за един гражданин от област Монтана, отново ангажиран политически с „Движение за права и свободи“, в което няма нищо лошо, разбира се. Искам само да кажа – не знам защо питате за протокол, който е съставен, и смятате, че това е нещо незаконно – на какво правно основание и т.н. Аз много пъти казвам, че тази дейност, която не е много по желанието, така да се каже, на служителите, защото си е ангажимент, и то доста сериозен, но те са длъжни да си изпълняват тези законни задължения тогава, когато, разбира се, постъпи информация. Искам да кажа, че по Закон предупреждението може да бъде както писмено, така и устно. Тогава, когато предупреждението е направено устно, няма протокол. Това е само цитат на Закона, защото трябва да Ви отговоря, тъй като така питате, подписал е предупредителен протокол и след това сте посочили – на какво основание. Отговорът е следният: няма съставен протокол по отношение на този човек, който Вие сочите във Вашия въпрос. И затова, ако има, ще Ви отговоря, но тъй като няма такъв съставен протокол, аз не мога да Ви отговоря абсолютно нищо повече. Но все пак, ще напомня нещо, което никак не е приятно. Имаме присъди в Монтанска област за купуване и продаване на гласове. Не искам да изпадам в детайли. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Рашков. Господин Аврамов, за реплика? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Може би в конкретния случай официално оформяне на протокола не е имало, но господинът е извикан в полицията и там освен това е предупреден устно, както Вие казахте. Разбира се, ние това не можем в момента да го докажем, но са му отправени и конкретни заплахи въобще да не присъства на територията на област Монтана по време на цялата изборна кампания и ако това ще Ви успокои или ще Ви зарадва по отношение на него, той изпълни тези препоръки на органите на реда, но

Аз, господин Председател и уважаеми народни представители, казах какъв е резултатът от проверката. Няма протокол. А оттук нататък вече другите изводи, които направи господин Аврамов – дали е демократично и така нататък, и така нататък – не знам той откъде съди за заплахи и други подобни действия, според Вашите твърдения, има към този човек. тъй като на предходния парламентарен контрол Ваш колега – народен представител от „Движение за права и свободи“, изнесе случай, при който в подобна хипотеза, когато по отношение на един български гражданин са извършени такива незаконни действия, след като са подадени сигнали до прокуратурата, тя е образувала досъдебни производства – защо не е постъпил този човек по този начин? Може би, ако има основание за това, прокуратурата би се сезирала, би предприела действия да защити неговите права и законни интереси. Тъй като в конкретния случай, поради липса на каквито и да е данни, нито Вие можете да го защитите от тази трибуна, още по-малко аз. Проверил съм в Монтана – няма такива материали. Оттук нататък всеки би могъл да твърди различни неща, включително и неистини, защото, разбира се, всички знаем много добре, че това е политическа трибуна и най-политическият орган е парламентът. Действително тук всяка една от представените партии в тази зала ще твърди онова, което е в полза на нейната кауза, на нейната партия – това е известно на всички. Но тъй като говорите за справедливост, за честност и така нататък, нека наистина да сме честни и справедливи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Рашков. Преминаваме към следващия въпрос отново от народния представител Димитър Аврамов относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден.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 В град Монтана, област Монтана, в предизборната кампания за парламентарни избори на 11 юли 2021 г. господин Пламен Весков Петков – общински председател на ДПС – Монтана, е подписал предупредителен протокол.

Уведомена ли е прокуратурата и какви са по-нататъшните действия по описания случай? Отново искам да обърна внимание, че зададените въпроси са във връзка с евентуални незаконосъобразни действия от страна на органите на МВР и въпросите не касаят лични права или интереси на гражданина. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Аврамов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Аврамов! Идентичен въпрос, само че касаещ, отнасящ се за друг Ваш активист, общински председател на „Движение за права и свободи“ в Монтана. Да, тук в случая по идентичен начин е поставен въпросът, но отговорът е по-различен, тъй като има съставен такъв протокол. На какво правно основание? Отново ще повторя: на основание Закона за Министерството на вътрешните работи. Постъпила е информация по отношение на този Ваш активист в съответното поделение в Монтана и на тази база той действително е предупреден с протокол и това предупреждение е свързано с данни за евентуално престъпление против политическите права на гражданите – по-кратко и по-популярно: купуване и продаване на гласове. Така че няма нещо незаконно в действията на служителите на МВР. Те са изпълнили своя дълг, своето задължение. Само ще напомня, че напоследък има дискусия

трябва ли да чакаме един опит за насилие, втори опит за насилие, трети опит за насилие и накрая вече имаме и смъртни случаи – трябва ли МВР да стои и да чака, защото някой би помислил, че тези органи ще се намесят незаконосъобразно? Тук е приблизително същото. Те са в една алинея, в един текст тези правни възможности на Министерството на вътрешните работи и на неговите служители трябва ли да чакаме да се купуват гласове реално? Нищо ли не трябва да предприемат органите на МВР? Трябва ли да реагират, тъй като има и други въпроси – между другото, много са интересни, и там ще станем свидетели наистина на забележителни такива действия, трябва ли да стоят органите на МВР безучастни? Аз разбирам, че може би в определени хипотези това би било политически много изгодно за някои, както беше в близкото минало защо нямаше наказателни дела за купуване и продаване на гласове? Защото беше изгодно за определени политически партии. Ние миналата година през двата тура на изборите сме се постарали да си изпълним задълженията, които произтичат от нашите закони, и по такъв начин да кажем на обществото, че не сме политически ангажирани и че всеки, който предприеме подобни действия и направи опити, постъпят данни за него, тогава ние ще предприемем необходимите действия. Ако съм просрочил времето, извинявам се.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, това, което казахте преди малко, първо искам да внеса малко яснота. Става дума за едно предложение на „Движение за права и свободи“. Ние предлагаме изменение и допълнение на Наказателния кодекс, където да не се чакат три сигнала до МВР, за да предприемат действия в определена насока. А това, което Вие правехте, господин Рашков, по време на изборите и Вашите…

действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден. В град Ябланица, община Ябланица, област Ловеч, по време на предизборната кампания за парламентарни избори на 11 юли 2021 г. господин Любен Василев – забележете, той е кандидат за народен представител и в същото време е и общински съветник в общината.

Когато разбират, че той е кандидат за народен представител, смекчават тона. Това е по разказ на самия потърпевш. Дори нещо повече са му казали, колеги: „Това не е наша работа, но тъй като имаме заповед от директора на Областна дирекция на МВР – Ловеч, ние трябва да дойдем и да те накараме да подпишеш предупредителния протокол“, защото ставало дума за извършени престъпления и той да се бил благодарил, че не са дошли рано сутринта. Затова, за да изсветлим и изясним на какво основание за самия конкретен случай в конкретния отговор: на какво законово основание и в какво се изразява наличието на „достатъчно данни“, а не сведения, за да му се състави предупредителен протокол на кандидат за народен представител от област Ловеч? Уведомена ли е прокуратурата и какви са по-нататъшните действия по описания случай? Очаквам конкретен отговор. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ибрямов. Заповядайте, господин Министър, за отговор.

Уважаеми господин Председател и народни представители, уважаеми господин Ибрямов! Престъпленията по Глава трета в особената част на Наказателния кодекс, а това е престъпление против политическите права на гражданите, където са съставите за купуване и продаване на гласове в различни варианти, една част от тях наистина са тежки престъпления. Така че ако полицейските органи действително са провели такава среща с Вашия кандидат за народен представител и е станало дума за какво престъпление и така нататък и са казали „за тежки престъпления“, така мога да предположа, мога да дам заключение, че са имали основания, ако са имали предвид тези текстове, които са тежко наказуеми. В това няма нищо странно. Именно защото са тежко наказуеми, то по отношение на тяхното разкриване Законът допуска използването и на специални разузнавателни средства – това е съвсем нормално, както и по отношение на много други престъпления, които са тежки, умишлени и са изрично посочени в Закона. Акцентирате „какви данни“ е имало и защо не „сведения“? Защото Законът казва „данни“, а не казва „сведения“. Не че не може да се каже и „сведения“, те по дефиниция са едни и същи като съдържание, така се разбират в практиката, а и в теорията. Да, служителите на МВР не са длъжни да знаят във всеки един момент от десетките кандидати за народни представители кой е кандидат и кой не е кандидат. Това, ако действително е вярно, че са сменили тона, е израз на уважение към човек, на когото е оказано политическо доверие, но виждам, че и от това не сте доволни. Разбира се, ще постъпите, както желаете. Сега едно изречение в тази връзка. Извършена е проверка по Вашия сигнал, разбира се, по мое искане в Областна дирекция на МВР – Ловеч. Кандидатът за народен представител, за когото цитирате, че така строго сме ограничили или са ограничили правата му, не е предупреждаван с протокол за предупреждение по чл. 65 от Закона за МВР. Нямам какво друго да Ви кажа! Човек, който не е предупреждаван с протокол, министърът на вътрешните работи в момента е в залата, за да каже, че не е предупреждаван с протокол при твърдение във въпроса на народния представител, че има такъв протокол. Ние не разполагаме с такъв протокол и там, където има такъв протокол, аз го казвам честно и открито. Ако Вие знаете, че има протокол, дайте някакъв знак – представете протокола, опровергайте ме, ако трябва, аз ще върна думите си назад, но ние не открихме протокол. Как да интерпретирам сега твърдението му, че са нарушени правата на този човек? Благодаря Ви за вниманието. Господин Председател, госпожи и господа народни представители, Разбрахме от отговора на министъра, че няма предупредителен протокол, тоест няма такъв протокол. Тогава много е чудно какво е подписал колегата – кандидат за народен представител? Всеки един от нас е бил кандидат за народен представител и всеки един от нас, включително той, има определена юридическа защита като кандидат – да не подписва или да подписва, по закон! Има и такъв документ за доброволно подписване. Знаете ли, това е моделът, въведен от Цветан Цветанов, докато той беше министър на вътрешните работи. А тук е негов наследник. С този модел трябваше да се скъса, защото това беше промяната, с която дойдохте на власт. Дайте документ, доказващ, че той доброволно наистина е подписал. Това са негови думи: „Аз подписах документ.“ Смени се системата, но какво виждаме? Остава подходът! Смени се министърът, но подходът А искахме промяна! Но явно, докато Вие сте министър, уважаеми господин Рашков, няма да има промяна на модела! И в това, което казвам, е именно принудата и репресията, за която ние говорим. Наистина, покажете ми документ, че лицето доброволно е подписало. Да, Вие ще отречете, защото казахте преди малко: „Няма.“ Но покажете, че той доброволно е дал съгласие да бъде разпитан и аз ще Ви се извиня от тази трибуна. Да, ще Ви се извиня. Няма полицай, независимо дали е от областна дирекция, или е от регионална дирекция, да извърши тези действия без Ваша заповед. И Вие го признахте – че Вие сте дали това съгласие, и достатъчното данни дали се дължат на подаден сигнал от опонент.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, тук се правят някакви паралели обикновено, включително с Възродителния процес преди 30 – 40 години, сега пък Цветан Цветанов се намесва, него отдавна го няма, говори се за модел „Цветан Цветанов“. Аз не знам по времето на Цветан Цветанов да е имало дела за купуване и продаване на гласове, за да се каже, че моделът е продължен. Сега моделът е коренно различен. Моделът показва старание и стремеж на органите на Министерството на вътрешните работи и на други държавни органи да работят в името на закона в нашата страна. Така че не знам какво имате предвид за Цветанов, не стана много ясно – какъв модел е имал Цветанов и така нататък. Тук аз твърдя, че няма съставен протокол, Вие искате да има, но то няма фактически. Как да го коментираме това? Не е съставен протокол на този човек. Вярно е, че въпросът Ви в такъв случай олеква, съгласен съм, но това са фактите. Не можем да си измисляме факти. Друг е въпросът, че Вие говорите, че докато министър на вътрешните работи е Бойко Рашков, така щяло да бъде. Ако искате да кажете, че Министерството на вътрешните работи ще продължи да води битка против престъпленията „купуване и продаване на гласове“, аз приемам Вашия упрек, съгласен съм с него. Точно така ще бъде! Но същевременно като български гражданин, който може да бъде министър, но може и да не бъде министър, съм лично заинтересован Вие да направите като политическа партия абсолютно всичко възможно да ограничите купуването и продаването на гласове, в което се увлякохте през последните години доста много. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Министър, по същото време, в същата предизборна кампания, същата година – 2021-а, юли месец, отново в град Ябланица, в община Ябланица, област Ловеч, по същия начин са действали абсолютно същите служители от органите на реда от Областната дирекция на МВР – Ловеч, към общински съветник в община Ябланица. Привикан е, но се оказва в град София. Доброволно на следващия ден се явява в Областната дирекция при същите двама служители, които са разпитали предишния колега, колега, който е бил кандидат за народен представител. Разбира се, след снемането на обясненията му предлагат да подпише доброволно този предупредителен протокол. Колегата отказва. На какво основание? Да докажат данни, че той наистина е извършил тежко престъпление, че наистина е обвинен и има доказателства, че наистина купуват гласове? Такива данни не са му предоставени. Само му е казано: по-добре подписвай, защото да нямаш неприятности. И настина подписва. Тук въпросът ми към Вас, уважаеми господин Министър, и заявявам, че най-добронамерено питам: на какво законово основание, с какво се изразява наличието на достатъчно данни, за да се подпише този протокол от Иван Иванов;

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Ибрямов! Отново питате за гражданин, общински съветник. Твърдите, че той е предупреждаван. За да не се повтарям непрекъснато с едно и също и да не губя парламентарно време, по отношение и на лицето Иван Иванов – нали така, не греша? Да, не греша, е извършена проверка и по наше искане във връзка с Вашия въпрос. Отговорът от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи е, че по отношение на този гражданин не е съставен предупредителен протокол по чл. 65 от Закона за МВР във връзка с провежданите миналата година парламентарни избори и оттук нататък не мога да кажа нищо повече. Оставям възможността за интерпретация на Вас, тъй като Вие си говорите с Вашите активисти по места, може да изнесете тук най-различни тези, които, за съжаление, аз нито мога да ги приема, нито мога да ги опровергая, така че това е от органите на МВР: не са съставили предупредителен протокол и на този гражданин. Втори пример давате в тази връзка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Господин Ибрямов, за реплика? Господин Председател, госпожи и господа народни представители, господин Министър! Колеги, като цяло демокрацията е риск и тази демокрация не е за всеки. Аз дълбоко в себе си осъзнавам сериозността на това да се занимавам с политика, надявам се, че и Вие също. Във времена на всеобща подмяна да говориш истина е еволюционно дело, да знаете. И ние от ДПС, говорейки за тази истина, биваме мразени от предизвикващите подмяната. Нали ме разбирате какво Ви казвам? Във времена на повсеместна лъжа да говориш истина, звучи като екстремизъм. Господин Министър, не влагам умисъл, но ми напомняте страшно много на „Вечната Амбър“. Спомняте ли си, имаше една касета и се оказа, че тя е била фалшифицирана в началото на 90-те години, тоест да не сте свикнали пък Вие да изнасяте само неистини? Един магистрат трябва винаги да говори истината и само истината, в противен случай си подава оставката, поемайки отговорност. Призовавам Ви, ако говорите неистина, да подадете оставка и да поемете отговорността. Затова казвам: Вие сте като „Вечната Амбър“. Поне ми отговорете по същество на следния въпрос, защото отговорът на този въпрос аз го знам:

Аз, господин Председател, може би трябва вече съвсем кратко, телеграмно да се изказвам, защото депутатите от ДПС просто тук разиграват някакъв театър „Вечната Амбър“, някой си бръснал краката… Това е политически език, съжалявам, че го казвам и това го виждат всички български граждани, разбира се, и го чуват. Това е политическото действие в момента, а преди малко изречението беше: „Аз осъзнавам моята политическа отговорност като човек, който се занимава с политика.“ Ако това е осъзнаването на политическата отговорност, българските граждани едва ли могат да очакват някакви положителни промени в техния начин на живот, стандарт и така нататък. Що се касае, господин Ибрямов, за това, че аз съм магистрат. Да, гордея се, известен съм в моята област. Аз съм реализиран юрист в моята професия. Надявам се, че и Вие сте реализиран специалист в дадена област. Аз имам научна степен, преподавателска дейност и така нататък. Много ще се радвам и Вие да бъдете такъв. Така че да ми казвате, че аз като магистрат трябва да говоря истината, това е излишно да казвате, защото моите действия и актове като магистрат, като следовател се проверяват от няколко инстанции. Не знам обаче Вашето твърдение тук, днес, от тази трибуна дали въобще подлежи и има ли смисъл да подлежи на какъвто и да е контрол. Съжалявам, че го казвам, но ме предизвиквате, защото се опитвате в парламентарния контрол да използвате трибуната тук да нанасяте някакви лични нападки, обиди и така нататък. Аз не Ви засягам лично. Ако обичате, спазвайте правилата за дейността на Народното събрание и когато има парламентарен контрол, говорете по същество. Благодаря Ви.

Същият е относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборна кампания и в изборния ден. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, въпросът ми е отправен към Вас. Същият е относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборна кампания и в изборния ден. Уважаеми господин Министър, на 8 юли, точно три дни преди предсрочните парламентарни избори 2021 г., в град Айтос, община Бургас, е извършен обиск или претърсване на автомобила на господин Юзджан Фаик Юмер, който е председател на Общинския съвет на ДПС – Айтос, и едновременно с това е и кандидат за народен представител за предстоящите избори. Съставен му е протокол от служителите на МВР за това, че раздава агитационни материали и обучава чрез използване на таблет със симулатор за машинно гласуване в селата Черноград, Карагеоргиево и Пещерско в община Айтос.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 Обръщам внимание, че зададените въпроси са във връзка с евентуално незаконосъобразни действия от страна на органите на МВР и въпросите не касаят лични права или интереси на гражданите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ешереф. Заповядайте, господин Рашков, за отговор. Благодаря, господин Председател. Това е един от типичните случаи, за който трябва да информирам народното представителство, от които става пределно ясно как как обичайно се предприемат едни или други действия от компетентните служители на Министерството на вътрешните работи. Ето в какво се състои това.

от лицето – няма да му кажа името, Н.С.П., посочено е ЕГН, населеното място. Сигналът съдържа данни за съмнителни лица, хора, обикалящи селото, носейки различни предмети. Образувана е или е регистрирана съответна преписка, имам съответно номерата на тази преписка, която спестявам, по описа на Районно полицейско управление в Айтос във връзка с предположение за подготовка за извършването на престъпление по чл. ал. 2 от Наказателния кодекс. Предположение! При проверката от служителите на Районното управление са установени лицата, за които са били насочени, от подалия сигнала и тук те са пред мен – няма да ги прочета. Двама души са установени. Оказва се, че единият действително е бил кандидат за депутат – по-късно, разбира се. На никой не му личи дали е министър, дали е кандидат за депутат, или е депутат вече. Проверили са хората, разбрали са, установили са, че е кандидат за депутат. Естествено, че се знае, установено е и моторното превозно средство, с което са били, са били, и е започнала, така да се каже най-общо, проверка в тази насока. Малко неточно е може би, което бих могъл да си обясня, обиск не е вършен. Не е вършен обиск! Извършена е проверка на моторното превозно средство, за да се види какво има в него, каквито проверки се извършват по силата на Закона за МВР непрекъснато, постоянно. Нищо повече от това не е извършвано, но обиск няма. Обискът е нещо друго. Той изисква поемни лица, най-често изисква образувано досъдебно производство – да не обяснявам. На лицето, което е проверявано, наистина такъв протокол за проверка е съставен. Имаме и писмено сведение от него, но протоколи за предупреждение не са съставяни, не са съставяни, защото полицейските служители най-вероятно там са установили, че не се касае за това, за което е бил сигналът, и няма съставен е изтекло.) Приключвам, господин Председател. …преписката е докладвана на Районната прокуратура в Айтос и въз основа на тези събрани материали при тази проверка прокуратурата е отказала на 10 юли, вижте колко бързо – на 8-и, на 10 юли вече е постановен от съответния наблюдаващ прокурор отказ да се образува досъдебно производство. Това е случаят. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Министър. Реплика, господин Ешереф? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, да, затова именно ги задаваме тези конкретни въпроси и на първо четене, и на пръв поглед намеренията и мненията ни с Вас съвпадат или поне това, което декларирате официално от тази трибуна. Също нашето искане и намерение е да се пресече, да се премахне тази порочна практика от изборния процес – купен вот, и затова ние сме най заинтересованите, и в това отношение декларираме, че ще срещнете пълна подкрепа от наша страна. Защото за нас няма значение дали има избори, или няма – ние постоянно сме сред избирателите. Те постоянно ни поставят проблемите си, исканията си и където можем, помагаме и съдействаме, а където не можем, обясняваме защо няма да можем. Това е нашето разбиране за правене на политика, това е нашето разбиране за провеждане на избори и затова казвам: ние сме едни от най-потърпевшите, когато става дума за тази порочна практика. Но как да кажа, ако под измислен претекст борба с купения вот скритата цел е промяна на нагласата на избирателите за коя партия да гласуват и дали въобще да гласуват, ако това е целта, е, тогава вече, бъдете сигурен, ще срещнете нашия категоричен отпор. Затова ги задаваме тези конкретни въпроси и искаме конкретни отговори. Паралелно с това, господин Министър, сме поискали и документи по всеки конкретен случай.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

и че ще съдействате, което ние, естествено, трябва да приветстваме. Във Ваше лице очевидно в бъдеще ще имаме субекти – като партия и Вас като личност, които ще помагат и на органите на МВР, за да може да се изкорени до възможно най-голяма степен това уродливо явление да се купуват волята, съвестта, политическите нагласи и намерения на българския гражданин. Включително не само с пари, каквито примери от миналата година има достатъчно. Аз съм принуден от упреците, съвсем несправедливо, разбира се, към служителите на МВР, бях принуден да започна да нося и фотоснимки, които са изготвени във време на разследването на такива случаи, тук в залата и да ги показвам, и да ги публикуваме в медиите, и така нататък. Така че това, което казахте, наистина заслужава адмирации, във връзка с купуването на гласове и тогава нашите цели, нашите намерения ще съвпаднат оттук нататък. Второ. Що се касае до това, че Вие разчитате в действията на органите на МВР срещу купения вот евентуално политически действия, аз Ви уверявам, че подобно нещо няма. А тъй като сте народен представител, щом ме питате за лица, живеещи или граждани в Бургаска област, ще Ви кажа, че в Бургаска област органите на МВР са осъществили разследване по отношение на подобни действия действия за купуване на гласове, извършвани от представители и на други политически партии, господин Ешереф. Те обаче не ме питат по случаите, вероятно защото случаите са послужили за образуване на досъдебни производства, а и вероятно по някои от тях вече има поставени и присъди. Така, че разберете и органите на МВР. Ние не твърдим, че зад всяко действие се крие действително намерение да се извърши престъпление – купуване и продаване на гласове, но когато се получи сигнал в тази насока, служители са длъжни да предприемат проверочни действия и са длъжни и нещо друго – да бъдат политически безпристрастни. В противен случай те рискуват да бъдат отстранени от длъжностите, които заемат, тъй като така казва Законът за Министерството на вътрешните работи, а не защото го казвам аз. Затова имаше и случай, припомням

дейност. В дейността на органите на МВР вървят както случаи, които завършват с отказ да се образува досъдебно производство, какъвто е случаят, за който ме питате сега, така и в направление да се изготви обвинителен акт, който да бъде внесен от прокуратурата в компетентния съд за завеждане на публично съдебно производство срещу лица, за които има вече доказателства за извършено такова престъпление. Така че приветствам да работим заедно против купения вот. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. С това изчерпахме времето на днешното заседание.